Hvala Hvala.Dragi građani, da vam objasnim šta se sada upravo desilo.Moram da odam priznanje poslanicima SNS. Ono što vam priznajem, vrhunski ste manipulatori.Dragi građani, vi ne vidite sve što se dešava u direktnom prenosu, morate da budete unutra ili da vam neko objasni, kao što ću ja sada vama da objasnim.Znači, poslanik Parezanović uopšte nije na spisku govornika. On je ustao da replicira, to je jedini osnov po kome je on mogao da se javi za reč, meni da replicira. Imao je najdužu repliku u istoriji parlamentarizma u Srbiji. Pri tome, uopšte ne odgovara meni, nego se svađa sa Savezom za Srbiju, sa bivšom vlašću i svađa se sa nekim drugim opozicionarima i navodi neke njihove nepodopštine.Molim vas, nemojte mene i „Dosta je bilo“ stavljati u isti koš sa bivšom vlašću. U politiku sam zbog bivše vlasti i ušla. Ono što njima zameram jeste što nisu uradili i uveli red koji je trebalo da uvedu, pa su mi oni krivlji od vas, jer da su oni to obavili, vi se ne bi ni desili.

shvati čovek da neće niko da promeni, ni bivša, ni sadašnja, nego pod stare dane mora žena da ulazi, samohrana majka, u politiku, da vam pokaže kako kako trebaju stvari da se promene.„Dosta je bilo“ nikada nije bio deo bivše vlasti, niti sadašnje vlasti, niti bilo kakve vlasti nigde, ni na lokalu. Naše vreme tek dolazi. Računajte nas u buduću vlast. Marko Parezanović se nalazi pod rednim brojem 30.Reč Reklamiram povredu Poslovnika, član 27.Dakle, ja stvarno ne razumem po kom osnovu ste poslanici dali jer ni jednog jedinog trenutka nisam pomenuo niko od njih. Možda je gospođa gledala u kuglu, pa je to nešto videla, ja to ne znam.Zaista, to ne razumem, jer bez ikakvog osnova ste dali repliku. Dali ste dva minuta, a onda će oni da pričaju kako ste vi diktator, kako je ovde tiranija nad njima, kako oni nemaju priliku da se obrate u Narodnoj skupštini, a sa druge strane, kao predsedavajući im povlađujete i dajete im repliku u trenutku kada za to nije bilo apsolutno nikakvog osnova. Kao što rekoh, nikog od njih nisam pomenuo.Što se tiče Dosta je bilo, ni Dosta je bilo nisam pomenuo nijednom. To više ne postoji, jer bih hteo da obavestim i njih i sve građane – od 16 poslanika Dosta je bilo 13 je pobeglo od njih. Zašto su to uradili? Verovatno to oni znaju, ali to najbolje govori o njima. To šta smo mi radili, o tome neće da govore ovo troje poslanike koji su ostali,

Prekršili ste član 104, pošto nakon govora gospodina Parezanovića, koji je pomenuo delove mog govora i komentarisao ih je, niste mi dali repliku. Tu repliku ste propustili, tako da sad mogu samo da se javim po Poslovniku i ne mogu da dajem repliku.Građani mogu da vide da postoji jedan poseban tretman poslanika Dosta je bilo u ovoj Skupštini koji ne dobijaju reč kada imaju pravo na reč. To je upravo bila ova situacija sa replikom, svi izgleda dobijaju, ali nešto im je nezgodno kad mi o tome govorimo.Taj član 104. se krši od početka, od kako smo ušli u ovu Narodnu skupštinu i ovo je samo poslednji primer toga. Izgleda da im je jako teško kad mi govorimo, pa zbog toga konstantno krše Poslovnik.Sada mi je uskraćeno pravo na repliku. Pošto ga nisam tada dobio, sada neću da tražim nešto što mi ne pripada po Poslovniku, jer onog trenutka kada je predsednica Narodne skupštine prekršila Poslovnik i dala poslaniku Parezanoviću reč, tog trenutka sam ja izgubio pravo na repliku, jer ne možete na preskok.Ovo što je predsednica Skupštine ponavljala kako imamo pravo na reč, mi imamo spisak govornika i izgleda da se taj spisak u letu menja, što je takođe kršenje Poslovnika. Ovo se radi o početka, od kako smo ušli u Narodnu skupštinu.Razlog zašto smo bojkotovali sednice, jedno vreme, pre toga smo bili najaktivniji poslanici, najviše se javljali za reč, najviše zakonskih predloga podneli, najviše diskusija imali, razlog zašto smo u jednom periodu bojkotovali Skupštinu je upravo zbog ovakvog kršenja pravila, zbog pravnog nasilja koje se sprovodi nad poslanicima i zbog toga što nemaju mogućnost da govore. **Maja Gojković** Hvala vama.Marko Parezanović se menjao sa koleginicom, jer žuri

lica koja su nas sprečila da danas podnesemo dopune dnevnog reda. Ne očekujem odgovor, ali se nadam i siguran sam da će ta lica kad tad odgovarati pred zakonima Republike Srbije.Započeo bih svoj govor sa citatom američkog predsednika Ruzvelta. Nakon napada na Perl Harbor 1942. godine, Ruzvelt je tada rekao: „Nikada ranije nismo imali ovako malo vremena u kome moramo da uradimo ovako mnogo“. bih da ovaj citat i ova rečenica najbolje opisuje stanje Srbije u sadašnjem trenutku, ne samo što istorijske okolnosti neodoljivo podsećaju na one sa početka Drugog svetskog rata. I tada su postojale dve strane i tada su na jednoj strani bili i Amerika i Rusija i Britanija i tada su na drugoj stani bili Nemačka, uz razliku što je uz Nemačku tada bio Japan, a danas je Kina. Svet je duboko podeljen kao što je bio tada.Srbija se, nažalost, nalazi na pogrešnoj strani istorije i na pogrešnoj strani pravde. Nalazi se na strani na kojoj su Nemačka i Kina, nalazi se na strani globalizma. Mi to, dragi građani, svakodnevno osećamo na svojoj koži kako izgleda kad ste na strani globalizma i kad ste nečija kolonija. Srbija je danas, bukvalno, Nemačka kolonija, bukvalno.Ovaj parlament, svi naši državni organi, naš Ustavni sud, naš republički tužilac, svi su u svrsi sprovođenja agendi koje gledamo svakodnevno, a jedna od tih agendi je nestajanje naše države i našeg naroda. Druga od tih agendi je uništavanje naše slobode.Meni je žao što nema više ministra Lončara, on je nestao kad mi govorimo, valjda ne sme da se suoči sa nama, ali i on učestvuje u toj agendi.Sramota je da 50 hiljada naše dece, naše kvalitetne dece, svake godine ode iz ove zemlje.

koje će nam vratiti po tim potpisanim ugovorima, pošto neko mora da radi u fabrikama jeftine radne snage za nemačkog kolonizatora, i to onog nemačkog kolonizatora, kolega Parezanoviću, kojem dajete ulicu u Čačku, onog nemačkog kolonizatora kome Vlada daje, sad govorim o različitim fabrikama, po 10, 20, 30, 50 ili koliko već hiljada evra po radnom mestu, a koje naši građani za ceo život ne mogu da zarade. istom kolonizatoru po čijim agendama lečite naše ljude, po čijem agendama zatvarate zdravu naciju u pritvor. Srbija je po prvi put u svojoj istoriji na pogrešnoj strani.Nadam se da će građani Srbije to shvatiti. Nadam se da će birači SNS, koji su većinom časni i pošteni ljudi, ali koji su pod baražnom paljbom medija, dovedeni u zabludu oko ključnih pitanja, među najvažnijima je pitanje da su u zabludi da vi štitite nacionalni interes Srbije, a to, dame i gospodo, nije tačno. Nikada ranije u našoj istoriji mi nismo imali ovakvu izdaju nacionalnog interesa, nikada ranije. Postojali su teški trenuci u našoj istoriji, postojali su trenuci u kojima smo bili okupirani, ali nikad niko u ovoj meri nije radio na razaranju srži i biti ovog naroda. Nikada niko toliko nije radio na uništavanju temelja naše suverenosti. Nikada niko nije toliko ponizio naše institucije

Mi živimo dobro ako nam to kaže Nemačka. Dajte, molim vas, valjda građani Srbije znaju da li žive dobro ili ne. Vi imate sreću što je veći deo opozicije na istoj toj agendi i njih više interesuje šta će im reći neki strani faktor, nego kako žive građani Srbije. Zato u ovom parlamentu nemamo suštinska pitanja, nemamo raspravu o onim stvarima koje su suštinski interes svakog građanina ove zemlje, nego imamo priču o trivijalnim stvarima, imamo priču o tome da li je nešto fašizam ili nije fašizam, a uzgred budi rečeno na taj način relativizujemo fašizam. Isto kao što smo 6. aprila, kada je Beograd osvanuo u bojama nemačke zastave, pokušali da skrenemo temu sa strašnih stvari koje su se dešavale u istoriji ovog naroda. Ne propustimo ni jednu priliku, tako danas, uoči 9. maja, Dana pobede nad fašizmom, ponovo relativizujemo fašizam. Da li je to zato da vam se nemački prijatelji ne uvrede slučajno za stvari koje su radili ovom narodu. Dvesta godina se Balkan kolonizuje. **Maja Gojković**

spominjan i nemački investitor u gradu Čačku, pa i pitanje te famozne ulice. Ono što mi najviše smeta jeste ta zlonamernost.Ja sam jedno vreme mislio da se radi o ljudima koji su samo loše informisani, pa samo čak imali jednu emisiju gde sam objasnio o čemu se radi. Radi se o tome da je nemački investitor dobio ulicu, ne u gradu Čačku, nego na šest kilometra od Čačka, u krugu svoje fabrike. Dakle, u krugu fabrike, ulica koju koriste samo radnici fabrike, kao neki mali znak pažnje što smo prvi put posle 40 godina dobili jednu ozbiljnu investiciju u gradu Čačku i gde se zaposlio veliki broj ljudi. Iako sam to objasnio, sada ponovo čujemo tu laž koja se zloupotrebljava na veoma pokvaren način i onda shvatam da to nije samo loša informisanost, već da je u pitanju veoma loša namera, veoma površno i glupo spinovanje. Toliko. Hvala uvažena predsedavajuća.Morali ste da reagujete, gospođo Gojković. Član 107. kršenje dostojanstva ovog parlamenta. Ovde neko priča da smo mi kolonija i vređa našu zemlju na jedan veoma ružan način.Srbija je slobodna i nezavisna zemlja i može sama da odlučuje ko će joj biti njeni prijatelji i saradnici, a posebno je sramno da nas neko proziva za globalizam, čiji lider se zalaže baš za sve one globalističke vrednosti, od abortusa, preko istopolnih brakova i usvajanja dece kod istopolnih brakova.Prema tome, nemojte oni da nam pričaju o globalizmu, a vas molim da reagujete u buduće. Još jednom ponavljam, Srbija je slobodna i nezavisna država gde narod i građani biraju slobodno svoju vlast, a neko ko želi možda da bude zavistan od nekog drugog on to verovatno preko interneta ili gledajući u kuglu traži po belom svetu nekakvu podršku. Toliko, hvala.

jako lepo to prebacivanje loptice, serdare-vojvodo, video sam kako se daje reč, Dosta je bilo, danas, koliko možemo lako da dobijemo reč, koliko možemo lako da dobijemo repliku, mi čak ne možemo da podnesemo ni dopune dnevnog reda.Da je ovo pravna država koja će biti i vam to garantujem, da je ovo slobodna zemlja u kojoj će narod moći da slobodno odlučuje i to vam garantujem, takve stvari će se kažnjavati.Činjenica je da je ovaj parlament sveden na ta trivijalna prepucavanja da bismo izbegli raspravu o ključnim i o velikim pitanjima. danas Dosta je bilo nije uspeo da preda svoj predlog zakona o KiM koji je ova Skupština bila dužna da po Ustavu iz 2006. godine za vreme bivše vlasti, pa još jedne bivše vlasti, pa dugogodišnje vaše vlasti donese.Ja vas pitam, zbog čega zakon o KiM nije donet i pitam vas pored toga, zbog čega nas sprečavate da ga mi iznesemo na dnevni red, da građani Srbije saznaju da je moguće mnoge stvari uraditi koje vi ne dozvoljavate da se uradi, jer vam je tako očigledno naredio, onaj ko vam daje naređenje.Ja vas pitam, zašto građani Srbije ne mogu da dobiju besplatne udžbenike? Zašto nam branite da podnesemo amandmane sa zakonom o besplatnim udžbenicima? Jesu li naša deca gora od neke druge dece? Jesu li naša deca gora od nemačkog investitora, koji je dobio samo sporednu ulicu u Čačku, izvinite? Ili od onoga nemačkog investitora koji je dobio besplatno zemljište u Čačku, ili od nemačkog investitora koji je dobio hiljade i hiljade evra po radnom mestu u Čačku i širom Srbije? **Maja

Hvala vam predsednice.Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ponovo su pred nama danas izborni zakoni o kojima smo raspravljali pre uvođenja vanrednog stanja. Sada sa predlogom da potpise birača koji podržavaju izborne liste mogu overavati i opštinski odnosno gradske uprave.Na će se olakšati prikupljanje potpisa i nastavak sprovođenja izbornih radnji onako kako to budu odlučile izborne komisije.Pre raspisivanja izbora, međustranački dijalog je trajao jedno određeno vreme i rezultirao je izmenama i dopunama određenih izbornih i nekih drugih zakona koji na direktan ili indirektan način utiču na izborni proces i na taj način smo mi izborni proces unapredili i praktično olakšali učestvovanje na izborima. Tada u dijalogu nisu učestvovali ovi koji su danas ponovo pokazali ogromno nepoštovanje institucija.Huligani, na čelu sa Boškom Obradovićem danas su ispred Doma Narodne Skupštine napravili incident. Blokirali su ulaz Narodne skupštine, maltretirali su poslanike, maltretirali su zaposlene u Narodnoj skupštini, fizički su nasrnuli na narodnog poslanika Marijana Rističevića, povredili ga, iscepali mu sako.Oni su danas pokušali da ovo legalno i legitimno telo, najviše zakonodavno telo u zemlji spreče da radi, ali mi ćemo danas ipak raditi, jer smo tu zbog svih građana Srbije i tu smo da pokažemo kako izgleda vredna, marljiva i pristojna Srbija. Tu smo da pokažemo da je Dom Narodne Skupštine zaista mesto za parlamentarni dijalog i za sprovođenje demokratije, a ne za sprovođenje nasilja.Meni je žao, iskreno što je danas pažnju privukao taj fašizam ispred Doma Narodne Skupštine. Sasvim je jasno da oni žele krvoproliće, žele nasilje, žele ugrožavanje demokratije i ljudskih prava. To je poruka koju je danas u ime Saveza za Srbiju i Dragana Đilasa preneo, odnosno poslao Boško Obradović, zajedno sa svim huliganima sa kojima je bio ispred Doma Narodne Skupštine.Oni su i danas pokazali po ko zna koji put na koji način bi oni vršili vlast. Ponašanje koje smo imali prilike da vidimo je ispod svakog nivoa. Propagiranje fašizma u Srbiji treba svi najoštrije da osudimo, jer svako od nas ustvari može da se nađe na meti tih huligana, svako od nas može da prođe sa njihove strane kao moj kolega Marijan Rističević danas, samo zato što ne delimo njihova fašistička opredeljenja.Javnost Srbije mora da zna da će svako očigledno biti brutalno napadnut, tučen, gažen od strane fašiste Boška Obradovića i njegovih sledbenika, svako ko ne misli isto kao oni, svako ko se bori da građanima bude bolje, svako ko se trudi da naša deca imaju bolju budućnost u Srbiji, svako ko želi da Srbija bude moderna i razvijena zemlja u kojoj će biti mesta za sve ljude. I mesta i posla i boljeg života.Ali, dame i gospodo, huligani iz Saveza sa Srbiju nećete nas uplašiti jer su poslanici SNS, a i neki drugi poslanici danas ovde u sali, mi radimo svoj posao, želimo da svima nama bude bolje, želimo da se Srbija razvija,

bude.Srpska napredna stranka na čelu sa Aleksandrom Vučićem nastaviće da vodi državu napred, jer našu želju i volju nikakvo nasilje ne može ugroziti, ugroziti, niti ugasiti i borićemo se da budemo uspešna razvijena i uređena Srbija, a građanima je danas Boško Obradović po ko zna koji put pokazao i poslao poruku kakav je program Saveza za Srbiju, da između Saveza za Srbiju i nasilja

ponovo smo u parlamentu Srbije sa ciljem daljeg unapređenja izbornog procesa. Međutim, kao što su to građani Srbije već mogli da vide, danas na ulazu u parlament Srbije, narodne poslanike je sačekao Boško Obradović sa svojim malobrojnim pristalicama.Njegov cilj je bio da blokira ulaz u Narodnu skupštinu Republike Srbije i tom prilikom napadnut je povređen narodni poslanik Marijan Rističević.Dići Rističević.Dići ruku na narodnog poslanika zato što ne misli kao Boško Obradović je poniženje demokratije i ovo brutalno divljanje Boška Obradovića traje već pune četiri godine, od početka ovog mandata. Počeo je sa napadom na članicu RIK-a, Maju Pejčić, nastavilo se sa napadom na novinarke "Pinka", Gordanu Uzelac i njenu koleginicu, a kulminiralo je napadom na predsednika parlamenta Maju Gojković u njenom kabinetu.Za mene lično, kao narodnu poslanicu je to prelomni trenutak zato što posle tog događaja ni jedan građanin Srbije, ni jedan narodni poslanik koji bi se našao ili koji se našao u blizini Boška Obradovića nije mogao da bude siguran u njegovu reakciju, pa samim tim nije mogao da bude siguran siguran i u svoju ličnu bezbednost.Sve što se posle toga desilo je za mene posledica upravo ove reakcije i pokušaj upada u Predsedništvo Srbije, nošenje vešala na Terazijama prilikom protesta, upad u RTS, vređanje predsednika Vučića lično i njegove porodice i vređanje premijerke Ane Brnabić, sve su to posledice na već uočen uzrok koji je Boško Obradović pokušao i pokazao još pre četiri godine i jednostavno nastavlja.Međutim, ono što je dobro u svemu ovome da su državne institucije reagovale. Ministarstvo unutrašnjih poslova je upravo objavilo da je 15 pristalica Boška Obradovića danas privedeno i da će oni biti prosleđeni prekršajnom sudu na dalji postupak. Na taj način država Srbija je jasno poslala poruku da se nasilje više neće tolerisati.Srbija nikada nije bila niti će biti na strani fašista i ljotićevaca. Mi kao država jednostavno ne smemo dozvoliti sebi da se vraćamo unazad. Mi nemamo vremena više da trošimo vreme na propale političare i na nasilnike kao što je Boško Obradović. To je istina koja boli i Boška Obradovića, i Dragana Đilasa, i sve ostale sa njihovim pristalicama.Smisao i suština bavljenja politikom je da se izađe na izbore i dobro je što sve više stranaka menja svoje mišljenje i donosi odluku da izađe na izbore. To je po mom mišljenju zaista jedan korak napred u razvoju parlamentarizma i u razvoju demokratije. Kampanja će nesumnjivo biti teška i složena, i ona će zavisiti od epidemiološke situacije, to je potpuno jasno.Zdravstvo je položilo ispit u ovim teškim uslovima sa mnogo nepoznanica i sa mnogo neizvesnosti, jer toliko energije, toliko znanja, toliko profesionalnosti, toliko humanosti je od naših lekara i medicinskih radnika u ovoj nesreći koja nas je zadesila, i ceo svet sa Koronavirusom, Srbija mogla da vidi. Mnogo smo naučili upravo od njih i verujem da je došao trenutak kada ćemo u budućnosti mnogo više ceniti lekare i zdravstvene radnike, i prosvetne radnike, i policajce, i vojnike, i kasirke, i radnike u bankama, i sve one vidljive i nevidljive heroje u vanrednom stanju koje je za nama.Što se kampanje tiče akcenat će zbog vanrednih mera koje su i dalje na snazi jednostavno biti na on-lajn kampanji, na društvenim mrežama,

da ovu kampanju nastavimo snažno i disciplinovano, da na sve kritike odgovaramo onim što smo uradili i da veoma jasno preciziramo koji su naši planovi u naredne četiri godine, ne za razvoj gradova i opština, nego za razvoje manjih mesta i sela. To je naša obaveza i dužnost pred biračima.Novina u ovoj kampanji, koja se sada nastavlja, s obzirom da su izbori 21. juna, za SNS je što predstavlja mnogo mladih ljudi. Mladi ljudi su na izbornim listama lokalnim, na parlamentarnoj listi i to je pre svega jedna veoma važna poruka mladim ljudima u Srbiji da ostanu u svojoj zemlji, da ovde žive, rade i zasnivaju svoje porodice.Sa ovakvom kampanjom postojaće realna šansa da na ovim izborima pobedi radna i marljiva Srbija. Ja ću u danu za glasanje podržati ove predloge zakona, pre svega i zbog toga što je sve ono što je traženo od strane opozicije kada je u pitanju unapređenje izbornih uslova, ispunjeno i više od toga. Zahvaljujem. **Vladimir Marinković**

redu Narodne skupštine Republike Srbije, mi pravimo, ako mogu reći, ovaj jedan, u odnosu na aktuelnu situaciju u kojoj se nalazimo, jedan zadnji korak da da još transparentnije, ako mogu reći, unapredimo izborni proces. Sa usvajanjem ovih zakona stvoriće se neophodni uslovi i da RIK u okviru svojih ovlašćenja uradi sve one izborne radnje koje su potrebne da bi izbori bili održani na vreme.Naime, do sada smo se bavili virusom i njegovim uticajem na život građana Republike Srbije i Vlada je tu položila veliki ispit i ceo Krizni štab uradili su jako mnogo, i sa ukidanjem vanrednog stanja naravno život se nastavlja dalje uz i uz ponašanje koje zahteva stanje, ako mogu reći, javnog zdravlja građana Republike Srbije. To je jedan od primarnih motiva zašto su izmenjeni ovi zakoni.Naime, izmenama zakona se vodi računa o očuvanju zdravlja građana, jer se izmenama zakona povećava broj lica, odnosno institucija koje mogu prikupiti podatke sa potpisima birača koji podržavaju određene izborne liste. Mislim da je to jako dobro, jer se time daje mogućnost da se na lakši način što pre završi i ovaj deo izbornih radnji i da sve one stranke koje to žele uđu u izborni proces.Ovo namerno govorim, one stranke koje to žele, zato što po mom skromnom uverenju uverenju postoje stranke koje od početka ne žele ovaj izborni proces i kojima je nažalost nasilje ili bojkot osnovni vid političkog delovanja. Imali smo priliku danas da se susretnemo sa jednim apsolutno primerom nasilja koji nas vraća u davne tridesete godine prošlog veka. To jeste za mene fašizam, da se kolega narodni poslanik na na stepeništu Narodne skupštine napadne, da se spreči da uđe u Narodnu skupštinu Republike Srbije da obavlja svoj posao poslanika, to je sramno i nedopustivo i najbolje govori o onima koje te mere primenjuju.Poštovane koleginice i kolege, ne treba se mnogo čuditi, nažalost, takvim ponašanjem, jer treba se podsetiti da je pre nekoliko meseci, jer stvari se možda zaboravljaju zbog ove situacije koju smo imali sa virusom, ali ne treba zaboraviti da su u okviru svojih protesta protiv aktuelne vlast i tzv. organizovanih šetnji gradom upali u, isti ti, pristalice ove i drugih stranaka koje bojkotuju ili su najavili tada bojkot izbora, da su upali u zgradu RTS-a i koristili motornu testeru kao kao sredstvo kojim su plašili prisutne. To govori o njima.Setite se pokušaja nasilnog upada u Narodnu skupštinu Republike Srbije ili one druge oblike devijantnog ponašanja koje su pomenuli narodni poslanici. To je deo njihovog ponašanja, to je deo onoga što pojedine pristalice opozicije nude građanima Republike Srbije. Za njih izbori nisu način da se proveri demokratski kapacitet, za njih izbori nisu način da provere svoj uticaj, ugled kod građana i to su pokazali u ovih proteklih skoro ili deset meseci. Kažem, devet ili deset meseci, jer avgusta prošle godine su počeli razgovori sa predstavnicima svih političkih stranaka u Srbiji koji to žele, da bi se unapredio izborni proces. počeli tada i na FPN-u i kasnije u Skupštini, i pokazalo se da tu postoje ozbiljne razlike u pristupu stranaka koje učestvuju u razgovorima.Kada god bi se našlo neko rešenje za pitanje koje bi se, da kažem, postavilo kao otvoreno, to u stvari nije bilo rešenje za unapređenje demokratskog procesa, to nije bilo unapređenje izbornog procesa, to se doživljavalo kao nametanje rešenja. Onda smo shvatili da, u stvari, pojedine stranke opozicije ne žele na izbore, da je bojkot sredstvo političke borbe koju oni primenjuju, da jednostavno nisu ni na koji način zainteresovani da se izborni proces unapredi, da je glavni cilj njihovog napada vladajuća koalicija i predsednik Republike, da je osnovna suština sprečiti predsednika Republike da obavlja svoj posao, da se spreči Vlada i ministri da obavljaju svoj posao i da se obezbedi prisustvo u medijima po svaku po svaku cenu. Naravno, zadatak medija je da na najbolji mogući i na profesionalan način prikazuju sve ono što političke stranke promovišu ili što nosioci javnih funkcija rade, ali ovde je reč o tome da se nosioci javnih funkcija o tome da se nosioci javnih funkcija spreče da obavljaju svoj posao.Naime, sa tom, ako se sećate, poštovane koleginice i kolege, upotrebljava se izraz „funkcionerska kampanja“. Iza tog izraza, u stvari, stoji jedna čista namera da se zabrani nosiocima javne funkcije da u vreme kada se zakažu izbori ili u vreme održavanja izborne kampanje da obavljaju svoj redovan posao. To je suprotno logici demokratije, to je suprotno, ako mogu reći, poslu koji ta izabrana lica treba da rade jer, u stvari, oni su dobili jedan demokratski kapacitet od građana na prethodnim izborima da obavljaju svoje poslove za vreme dok im traje mandat, a sa druge strane sasvim je logično da mogu u javnosti da istupaju i da saopšte sve ono što određeno ministarstvo ili Vlada ili država ima nameru da radi.Meni je zanimljivo da vidimo kakvo će biti ponašanje i ovih posrednika sa dobrim namerama koji su učestvovali u razgovorima o unapređenju izbornih uslova. Jer, ne želeći da sumnjam u njihove dobre namere, želeo bih da vidim da se istim stepenom energije kojim traže da se neke stvari u Srbiji poboljšaju ili kritikuju neke stvari u Srbiji kao nedovoljno dobre, da se istim stepenom energije i osude divljanje koje je danas bilo ovde u Skupštini, napad na našeg kolegu narodnog poslanika i da osude i druge oblike ponašanja koji se mogu nazvati svakojako, samo ne izražavanje političkog mišljenja.Moram vam reći da sam, nažalost, razočaran ponašanjem kolega koji su sedeli ovde u Skupštini, koji sad pripadaju opoziciji, koji pokušavaju da minimiziraju u svojim javnim izjavama ovaj napad na kolegu Rističevića i to, nažalost, govori o o sadašnjoj opoziciji, o velikom delu sadašnje opozicije i da njima nije važan demokratski proces, da njima nije važna demokratska Srbija, da njih uopšte ne interesuje bilo šta drugo do, naravno, lična afirmacija.Mislim da, vodeći računa, naravno, o stanju javnog zdravlja i o preporukama koje krizni štab bude davao svim učesnicima izbornog procesa, mislim da će građani Republike Srbije biti u situaciji da 21. juna, pošto je najavljeno da je taj termin dogovoren na sastanku predsednika sa predstavnicima parlamentarnih stranaka, odnosno svih onih stranaka koje žele da učestvuju u predstojećim predstojećim izborima, da će imati priliku da iskažu svoj politički stav. Važno je da izbori budu održani u dobroj atmosferi.Mislim da je u proteklih skoro godinu dana sa ovim razgovorima koji su vođeni, sa predlozima koji su prihvaćeni sa tih okruglih stolova ili ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a koje smo mi usvojili krajem godine, mislim da su stvoreni dobri uslovi za obavljanje izbora i mislim da će građani Republike Srbije 21. juna znati koga žele kao svoje predstavnike.Ovo pominjem iz razloga što postojeći izborni uslovi su bili svi određeni, do ovih izmena, svim zakonima koji su doneti pre 2008. godine, 2012. godine i smatralo se da oni predstavljaju optimalan demokratski okvir za održavanje izbora. Odjedanput su svi ti zakoni bili predmet kritike i prema njima je zauzet jedan negativan stav. Naravno, i to govori samo po sebi o dvostrukim aršinima

valja.Nemojte se čuditi, poštovani građani, što doživljavamo od strane pojedinih poslanika iz Evropskog parlamenta ili iz nekih drugih međunarodnih organizacija određenu vrstu kritike. Nažalost, to nije samo podrška ljudima, nekim pripadnicima opozicije ovde u Srbiji, to govori o njihovom odnosu prema Srbiji, zato što ima krugova koji jednostavno ne žele da Srbija bude demokratska država, da Srbija bude država sa punim integritetom, koja može samostalno donositi odluke o svojoj spoljnoj politici ili samostalno birati svoje prijatelje.Naravno da je naše opredeljenje da budemo članica Evropske unije, ali to ne znači da treba da imamo podanički odnos i prema Briselu ili prema bilo kome, dok naš proces pregovaranja traje, a nadam se i posle toga, sasvim je logično da kao demokratska zemlja možemo da biramo svoje prijatelje. Do pre nekoliko godina se pričalo o mekoj moći Rusije i njenom uticaju na zemlje Balkana, uključujući i Srbiju, sada se priča o mekoj moći Rusije i uticaju te meke moći na zemlje Balkana, a niko neće da javno kaže da je ista ta Kina na na prvom, odnosno drugom mestu među spoljnotrgovinskim partnerima Evropske unije, kada govorimo o izvozu, odnosno uvozu robe.Znači, ono što je dobro za neke zemlje Evropske unije pojedinačno, ta saradnja sa Kinom, loše je ako to Srbija radi. Mislim da je to jedna vrsta licemerja koje postoji, možda i nerazumevanja, ali mislim deo licemerja i namere da se i Srbija, ako mogu reći, bez integriteta uvuče u jednu geopolitičku igru koja postoji među velikim velikim silama, jer je Evropska unija sebe smatra silom u nastajanju. Ona jeste u ekonomskom smislu, ali u vojnom i političkom je daleko od toga, a volela bi svakom slučaju, sve te stvari koje su nam se dešavale proteklih meseci su nam dale mogućnost da možda jasnije nego pre sagledamo i svoju poziciju i da, ako mogu reći, izoštrimo ugao u odnosu i na naše evropske integracije i na naše unutrašnje stvari. Evropske integracije će ići svojim putem. Potpuno sam ubeđen da Srbija ima administrativne i druge kapacitete da ispuni postavljene uslove, sem onog famoznog Poglavlja 35, ali i tu je Srbija pokazala da ima demokratski kapacitet, jer je i potpisala Briselski sporazum. Zanimljivo je da ga više skoro niko od strane Evropske unije ne pominje, niti pominje da druga strana, Priština, nije ispunila deo svojih obaveza, ali to govori nešto o ponašanju pojedinih čelnika Evropske unije potpuno sam ubeđen da će oni proteći u demokratskoj atmosferi. Znam da je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu uradilo jako mnogo stvari da se unapredi onaj deo izbornog procesa za deo izbornog procesa za koji Ministarstvo snosi neposredne obaveze. Mislim da sama činjenica, evo, pomenuću samo jedan primer, da je predviđena mogućnost da svaki građanin nakon završenih izbora može proveriti da nije slučajno neko glasao u njegovo ime sama po sebi zaslužuje pohvale i govori o jednom dobrom poslu koji je Ministarstvo uradilo, da ne pominjem uređeni birački spisak, da ne pominjem edukaciju službenika, da ne pominjem edukaciju članova biračkih odbora.Hoću da kažem da je država sa svoje strane uradila sve da se unapredi izborni proces, da se poveća demokratski kapacitet Republike Srbije i da izbori u Srbiji budu kao i u drugim zemljama. Ali, ovde je reč o jednoj vrsti pritiska koji se pravi prema Srbiji, pa i ona pitanja koja se u drugim državama doživljavaju kao ako mogu reći redovna, ovde se kod nas doživljavaju kao vanredna.Dobro je gospodine ministre što ste predložili ove izmene zakona i čuvajući zdravlje ljudi da date mogućnost da se još jedan broj političkih stranaka koje to žele ili one koje nisu uspele u rokovima koji su bili pre uvođenja vanrednog stanja da skupe potpise da mogu to da urade, a onda da ostavimo građanima priliku da ocene sve nas po programima i po idejama koje promovišemo, a ne po ovim ružnim stvarima koje neki od nas, na žalost primenjuju. Jednostavno da se nadamo da će u skladu sa procenama i svim onim što je uradio naš Krizni štab da će Korona u međuvremenu nestati kao vrsta, vrsta, ako mogu reći, zdravstvenog izazova kojem smo izloženi, a da će građani biti u situaciji da izaberu one koje žele i da ćemo nakon sledećih izbora napraviti korak.Poslanička grupa SPS će u danu za glasanje za sve ove izmene, jer smatramo da se ovim rešenjima unapređuje dalji izborni proces, a vodi se računa o zdravlju građana kao najvažnijoj stvari na svetu, jer znate džabe nam priča o demokratiji. Time ću završiti. Džabe nam priča o demokratiji ako ne vodimo računa o ljudima, jer ukoliko nema ljudi nema ni demokratije. Zato mi je drago što ste zdravlje ljudi stavili na prvo mesto kada ste obrazlagali donošenje ovih zakona. Hvala. Hvala, profesore Obradoviću.Reč ima narodni poslanik Zvonimir Stević.Izvolite. **Zvonimir Stević** Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, uvažene kolege poslanici.Nakon ukidanja vanrednog stanja uvedenog 15. marta zbog pandemije Koronavirusa Srbija se polako vraća u redovne životne tokove. Ovo naravno ne znači da su sve mere opreza i dalje zaštite prestale da važe. I dalje se moramo pridržavati važećih mera koje treba da onemoguće eventualno produžavanje epidemije.Iskoristio bih priliku da pohvalim rad Vlade Republike Srbije, predsednika Republike i naših medicinskih stručnjaka

Srbija je, iako mala zemlja postigla uspešnije rezultate od mnogo razvijenijih i ekonomski snažnijih država. Takav rezultat potvrđuje kvalitet našeg zdravstvenog sistema koji je socijalno odgovoran i pred kojim svaki građanin ima isti tretman u lečenju ovog virusa.U

Hvala vam na tome, hvala i svim ostalim zemljama koje su nam pomagale svojim donacijama, kao i onim zemljama koje su nam omogućile nabavku medicinske opreme.

uspelo da organizuje povratak preko 15.000 naših građana iz velikog broja zemalja širom sveta. Takođe, Ministarstvo spoljnih poslova je organizovalo povratak stranih građana koji su se zatekli u Srbiji u vreme pandemije, u njihove matične zemlje. Od mnogih zemalja naš ministar spoljnih poslova dobio je pismo zahvalnosti.Posebno bi iskoristio ovu priliku da se zahvalim Ministarstvo zdravlja kao i svim zdravstvenim radnicima, lekarima, medicinskim tehničarima i svom i svom nemedicinskom osoblju u našem zdravstvenom sistemu koji su rizikujući svoje zdravlje, čak i svoje živote spašavali živote građana mnogi od njih su izgubili svoje živote. Među lekarima je bio i doktor Lazić iz niškog kliničkog centra koji je dokazani stručnjak, a iznad svega veliki patriota kome naša država treba da se posthumno oduži jer je on heroj današnjice.Posebno

i zakon kojim je 11. maj označen kao dan kada će se nastaviti izborne radnje koje su prekinute danom uvođenjem vanrednog stanja, jer izbori raspisani pre uvođenja vanrednog stanja moraju da se okončaju u skladu sa zakonom.Ovoga puta izbor će se održati u nešto drugačijim uslovima, ali mi moramo da naučimo da živimo sa virusom koji svakako nije potpuno nestao, odnosno da u dužem vremenskom periodu poštujemo još jedan broj mera kojima se štiti zdravlje od zaraznih bolesti, odnosno sprečava mogućnost dalje širenja epidemije. To ne znači da život treba da stane. Moramo nastaviti sve aktivnosti koje su prekinute pojavom pandemije. Moramo, dakle, da završimo započete izbore, jer je tu u skladu i sa zakonom i sa Ustavom.Kada su u pitanju predlozi izbornih zakona sa današnjeg dnevnog reda, rekao bih da oni nude jedno praktično rešenje, a to je da se overa potpisa birača koji žele da podrže određene lokalne, pokrajinske ili parlamentarne liste osim javnih beležnika i suda sada mogu overavati i lokalne, odnosno gradske uprave. To će olakšati ovaj izborni postupak u ovom periodu kada zbog Kovida-19 još uvek moramo da poštujemo mere socijalne distance kako bi se stanovništvo zaštitilo od epidemije davanjem zakonskog ovlašćenja opštinskih i gradskim upravama da overavaju potpise birača.Ovo daje još jednu mogućnost svim zainteresovanim strankama i koalicijama koje to nisu učinile do uvođenja vanrednog stanja da predaju svoje izborne liste uz bržu overu potpisa birača. Dakle, izbori će se održati u skladu sa zakonskim rokovima koje će zbog vanrednog stanja revidirati izborne komisije na svim nivoima na kojima se izbori sprovode.Ovu priliku koristim takođe da se zahvalim ministru Ružiću i ministarstvu na čijem je čelu koji su predlagači izmena izbornih zakona i zato što su tokom vanrednog stanja bili u stalnoj komunikaciji sa lokalnim samoupravama prepoznavali i rešavali sve potrebe i probleme, a svojim projektima podrške lokalnoj samoupravi značajno doprineli unapređenju efikasnosti rada lokalnih organa vlasti i inspekcijskih službi.Takođe, treba istaći ogroman doprinos Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave

i gde se ja svim kolegama koji su osudili način i skandalozno ponašanje, gospodina Boška Obradovića pridružujem. Pojedini predstavnici dela opozicije, oni koji bi da ne bude izbora ali da dođu na vlast, jeste da svi imaju priliku da učestvuju na izborima ukoliko prikupe potreban broj potpisa birača i da se vlast osvaja na izborima.Uz

Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.Odlično što mi je tu ministar Ružić, pošto sam ja postavio neka pitanja prošli put, pa je on nestao, sad doduše nema ministra Lončara, ali evo odmah ću da krenem sa pitanjima za gospodina Ružića, kao nadležnog ministra za lokalnu odnosno državnu upravu i lokalnu samoupravu.Gospodine Ružiću, mnogi pitaju šta je sa biračkim spiskom? Vi ste se više puta hvalili da je on bolji, dobar, ažuriran, bolji nego ikada. Lično uopšte ne smatram da je to glavni izvor naših problema, ali jedan deo javnosti i građana to misli i ima mnogo ilustracija toga. Jedna od najčešćih jeste pominjanje činjenice da birački spisak ima, znate i sami koliko ljudi u njemu, a da je po ovom spisku predviđenih za ovih sto evra, kao i na osnovu broja ličnih karata u zemlji Srbiji, izdatih ličnih karata, kao i ovih lica koja imaju pravo na ovih sto evra besplatne pomoći, operiše sa brojkom od pet i po miliona, a u biračkom spisku ima preko šest miliona i petsto hiljada, sad ne znam šta je poslednja brojka.Otkud ta razlika od skoro milion, i ne skoro, preko milion građana više u biračkom spisku? Ja verujem da je tu reč o licima koja su u inostranstvu, ali tu bi morala da se napravi neka selekcija, posle koliko godina, do koliko godina, itd, boravka u inostranstvu, se ljudi izražavaju na biračkom spisku. Jer, ovako, postoji bojazan da se ostavlja prostor za zloupotrebe zbog te razlike između broja stvarno, realno živućih građana u zemlji Srbiji i onih koliko ih ima, a to je znači preko milion, ili skoro milion, razlika u biračkom spisku.U vezi sa ovim konkretnim predlozima, ja sam postavio pitanje i sada ga ponavljam. Ako ste stvarno hteli demokratizaciju i poboljšavanje uslova, kao i olakšavanje učešća u izbornoj trci, odnosno učešća u izbornoj trci, zašto niste smanjili broj obaveznih potpisa za liste učesnika? Naravno da smo mi sada već ušli u izborni proces, ali, isto tako, napravili smo i pauzu. Mi smo i dva puta menjali u izbornoj godini izborne zakone, što zbog ovih dogovora i rezultata pregovora sa predstavnicima Evropskog parlamenta i ovog međustranačkog dijaloga, što sada zbog vanrednog stanja i korone. Hoću da kažem, ako se stvarno htelo da to bude demokratskije i da se olakša učešće

potpisa?Ovako, vi to najbolje znate jer ste ministar za lokalnu samoupravu, da u manjim mestima, sem ovih par najvećih gradova, zapravo većina ili gotovo svi, ili tri četvrtine građana sa biračkim pravom se zapravo pojavljuju kao potpisnici nekih lista, oni koji daju potpise listi.

ove mere koje treba kao da demokratizuju i olakšaju učešće na izborima što većem broju političkih subjekata.Ovo da sada može umesto notara, beležnika, da može da se overava i u jedinicama uprave gradova i opština, to je, kao što sam rekao, mera majčina dušica. To nije ništa, ni čaj od nane. Ništa bitno, osim što će malo smanjiti gužvu kod notara i opasnost od zaraze prilikom prikupljanja potpisa. Jer, sada ćete teško izvući, ili bar mnogo teže, građane da vam daju potpis, ma bilo šta da vam daju, da stanu u neki red i da čekaju ljudi. Da se stvarno htelo da se to olakša i demokratizuje, onda je moglo da se učini ovo što sam predložio - da smanjite broj obaveznih potpisa zbog specifične epidemiološke situacije. situacije. To je ključno.Ponavljam i završavam time, smatram da iz ovih medicinskih razloga, epidemioloških, toga što se sad ispostavilo da naši vodeći doktori ne znaju kada je virus došao u Srbiju, ne da li je početak marta ili je 5. mart, što je bila dilema, nego da li je bio januar, februar ili decembar, i sami priznaju da ne znaju od kada, koliko meseci pre smo imali virus u Srbiji, to ne kažem ja, to su rekli vaši članovi stručnog štaba, onda se lako može dogoditi da isto tako ne znaju u ovom trenutku koliko je opasan i do kada će biti u Srbiji. Stoga treba i iz tih razloga, a o političkim da i ne govorimo, o nemilim scenama i ko zna šta nas još čeka, što ja niti želim niti priželjkujem, naprotiv. Svi ovi moji predlozi su usmereni i upućeni na to da se izbegnu te nemile scene, koje mi ne odgovaraju ni lično meni, ni politički, niti nama kao društvu i državi.Znam državi.Znam da niste vi ti koji odlučujete, ali možda ima prostora i vremena da se razmisli na nivou vlasti i vladajuće većine da se taj gest učini i na taj način relaksira politička, a rekao bih i zdravstvena situacija, samo jednim prolongiranjem roka. Ne tražim nikakve tehničke i prelazne vlade, odmah da kažem, jer ja mislim da je to glupost i da to ne treba tražiti, jer, na kraju krajeva, samo ispadamo smešni sa tim zahtevom. Neka vlada ova Vlada, kad Vlada ionako malo izvan će izaći iz ustavnog i zakonskog okvira zbog ovog vanrednog stanja, mesec ili dva, pa neka izađu tri ili četiri meseca ova Vlada i parlament, pa da imamo izbore u koliko-toliko demokratskim nećemo rešiti ključnu stvar koju izbori treba da omoguće, a to je stabilizacija i deeskalacija političkog života, već naprotiv. Hvala.

se zaista izvinjavam ukoliko sam napustio salu u tom kratkom vremenskom periodu kada ste postavili ta pitanja i hvala na tim pitanjima koja ste i tada verovatno uputili.Da li je čaj od nane ili nije čaj od nane, ja prosto želim da vas uputim u tu činjenicu da je ovde intencija Vlade Republike Srbije upravo javno zdravlje. Dakle, dva predloga izmena i dopuna dva izborna zakona i zakon koji je zastupao ministar Lončar upravo jesu u funkciji zaštite zdravlja stanovništva. vaši članovi zdravstvenog štaba, ja ne razumem šta to znači? Vaši ili naši? Valjda su ti epidemiolozi, infektolozi, ljudi koji su politički neutralni, koji su stručni, koji predstavljaju struku i koji su upravo nosili najveće breme odgovornosti u predlaganju mera koje je Vlada usvajala i naravno u definisanju svega onoga što je potrebno da bi se suprotstavili ovom virusu.Što se tiče jedinstvenog biračkog spiska, ja stojim pri onome što sam govorio, sada mogu već reći svih ovih godina, da je jedinstveni birački spisak svakim danom sve ažurniji. To je vrlo proverljivo. Dakle, nije čaj od nane.Uspeli smo da povežemo registar matičnih knjiga elektronskim putem sa jedinstvenim biračkim spiskom, pre svega matičnu knjigu umrlih i matičnu knjigu venčanih. Inače se jedinstveni birački spisak od 2012. godine dnevno ažurira, to i vi gospodine Vukadinoviću svakako znate. Korišćenjem elektronskog povezivanja samo smo usavršili to ažuriranje, koje je svakako bilo potrebno i jeste potrebno i ne želimo da ostane bilo kakva mrlja kada se bilo koji izborni proces provodi.Sve relevantne institucije su upoznate sa tom činjenicom i ne vidim bilo kakav razlog da se sada ponovo po ko zna koji put priča o jedinstvenom biračkom spisku kao o nekom problemu koji će ugroziti regularnost neke izborne utakmice, jer to prosto to prosto nije tačno, ne stoji i nije utemeljeno, rekao bih da nije korektno. Vi sto to stavili u korelaciju sa onim što je Ministarstvo finansija predložilo i navodno ukazujete na to da je došlo do neke diskrepance u broju upisanih birača.Ne mogu da vam kažem tačan broj upisanih birača. Tu informaciju ćete zvanično dobiti u skladu sa zakonom pred samo održavanje izbora, da li je to 6.500.000 ili 6.700.000, videćemo jer se svakodnevno jedinstveni birački spisak ažurira. Nažalost, dolazi do smrtnih ishoda, ali takođe, i na sreću mnoga deca stiču punoletstvo i stiču pravo da glasaju na izborima i da koriste bilo svoje aktivno ili pasivno biračko pravo.Kao što znate, ono što pretpostavljam da znate, a možda ne želite da kažete, to je da jedan ne tako mali broj naših državljana koji imaju i aktivno prebivalište u Republici Srbiji žive van granica Republike Srbije. Kada kažem ne tako mali, ja ne mogu da pravim aproksimacije, ali to je sigurno blizu milion državljana Srbije. Da li treba njima da suspendujemo biračko pravo ako imaju aktivno prebivalište ovde? Da li je to kršenje jednog od ljudskih prava i političkih prava? Naravno da jeste.Ne da jeste.Ne treba praviti famu oko toga. Znam da to može vama politički da koristi. To je lepo za spinovanje, lepo za manipulaciju. Po meni, nije korektno, a ne bih rekao ni da je legitimno, ali u svakom slučaju mislim da treba razvejati sve te sumnje da ima bilo čega što može da ugrozi na neki način regularnost izbora zbog tih činjenica.Što se tiče broja potpisa, ja ću vas podsetiti da su ovi izbori već upravo nakon otvaranja dijaloga, nakon svega onoga što su predstavnici dela opozicije učinili ovde u parlamentu, pa dve godine nisu bili u parlamentu, pa su na neki način izdejstvovali da se opet taj dijalog vrati uz pomoć i Evropskog parlamenta i EU, prvo na prvo na Fakultet političkih nauka, pa onda ovde u parlament, da se vratimo dijalogu i da razgovaramo o svemu tome, podsetiću vas da je jedan od epiloga i tih razgovora bilo pomeranje izbora sa početka marta, dakle, izbori su već sada mogli da budu gotovi i pre uvođenja vanrednog stanja stanja i izbijanja ove pandemije, i šta bi bilo? Dakle, upravo zbog tih razgovora i zbog toga što je Vlada Republike Srbije želela da različitim merama, izmenama i dopuna zakona, dopuna zakona, praktično, unapredi, ne samo zakonodavstvo, nego i izborne uslove za sve one koji žele da učestvuju na izborima. Zbog toga su ti izbori faktički i pomereni na 26. april.Usledilo je ono što je usledilo. Imali smo vanredno stanje, pandemiju, borbu sa tom pošasti. Pokazali smo kao država, kao Vlada, kao zdravstveni sistem da možemo sa tim da se izborimo uz sve resurse koje imamo, koji svakako nisu na najvišem mogućem nivou kao u nekim velikim, razvijenim zemljama i sada dolazimo u poziciju da ovim predlogom izmena i dopuna još više olakšamo na zakonit način onima koji žele da učestvuju na izborima, a to nisu uradili u prethodnom periodu, pre uvođenja vanrednog stanja, ali pre svega nam je imperativ da povedemo računa o zdravlju nacije, o javnom zdravlju i mislim da je to svakom dobronamernom narodnom poslaniku, građaninu Srbije valjda intencija i mislim da to uopšte ne bi trebalo ni na koji način da bude sporno, da povećamo broj ovlašćenih overitelja potpisa, da smanjimo rizik od prisustva većeg broja aktera u tim izbornim aktivnostima i to je nešto što je jedino bilo moguće kao predlog da učinimo.Smanjivanje broja potrebnih potpisa za predaju lista nakon raspisivanja izbora, koji su raspisani, ako se ne varam, a vi me ispravite, 2. i 3. marta, u zavisnosti od nivoa izbornih izbornih ciklusa o kojima govorimo, da li su lokalni ili pokrajinski ili parlamentarni, uz činjenicu da je preko 550, skoro 600 hiljada potpisa overeno za različite političke i da su svi po zakonu bili u obavezi da za parlamentarne izbore prikupe 10 hiljada potpisa i da ih overe kod notara, a za lokalne izbore da prikupe po 30 potpisa po odborničkom mestu za svaku listu, onda bi to, prvo, bilo nezakonito. Mogli bi da dođemo i do Ustavnog suda da smo se odlučili da učinimo to što vi predlažete, da smanjujemo broj potrebnih potpisa, jer onda je to menjanje izbornih uslova. Ušli ste po jednim pravilima u izbornu utakmicu ili u bilo koju utakmicu i onda menjate pravila dok ta utakmica traje.Vaš predlog jeste legitiman, to uopšte nije sporno, samo nije uvremenjeno i nije sporno da tako nešto se predloži. O tome može da se razgovara u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti, ali treba se i setiti ko je šta, kada i kako predlagao u ovom prethodnom vremenskom periodu i ne tako davnom. Nisam primetio da su se mnogi žalili na to da im je potreban limit od 10 hiljada potpisa i da je potrebno 30 potpisa za svako odborničko mesto na lokalnim na lokalnim izborima.Sve u svemu, želeo sam da, prosto, odgovorim i vama, ali i zbog građana i da ne bude neke nedorečenosti. Mislim da sam vam da sam vam dao utemeljen odgovor. Mogao bih mnogo šire da razgovaram o ovome, ali važno zbog javnosti, prosto, da nemaju bilo kakvu vrstu bojazni u vezi sa jedinstvenim biračkim spiskom spiskom i da bilo ko ima bojazan u vezi sa poštovanjem demokratskih načela, demokratskih vrednosti, zakona koji postoje u našem pozitivnom pravu. To je nešto što je valjda obaveza svih odgovornih ljudi, naročito funkcionera, da se tome povinuju i da u skladu sa tim i postupaju.Uostalom, ove izmene i dopune svakako će u Danu za glasanje biti predmet glasanja, pa ćemo videti da li će biti izglasane.Podsećam da su, između ostalog, to bile i teme na razgovoru svih lista koje su izrazile spremnost da učestvuju na izborima sa predsednikom Republike. Mislim da treba i tu pokazati, barem s vaše strane, jednu dozu kolegijalnosti prema onom delu opozicionog političkog spektra koji je iskazao takvu želju da se na neki način toj potrebi, pored javnog zdravlja, potrebi da što lakše dođu do overe potpisa, izađu u susret. Hvala vam.

ja sam vam i postavio pitanje oko biračkog spiska da biste razjasnili. Želim dobro političkom i demografskom procesu u ovoj zemlji, koliko god se nekad pitam da li i ko sve zaista želi dobro tim procesima.Dakle, treba otkloniti nerealne sumnje. Slično je i kada je reč o migrantima i tim sličnim pitanjima, znači, ono što je preterana i nerealna sumnja, a odgovoriti na one opravdane zamerke, sumnje i dileme javnosti.Evo, sad ste vi rekli da da oko milion, vi smatrate oko milion, mada niko ne može tačno da kaže, sa aktivnim prebivalištem, ima naših građana koji su u inostranstvu, ja se samo vraćam na to da kažem da je to broj koji ostavlja mogućnost i prostor za zloupotrebe, ali treba objasniti ljudima da to ne znači automatski da su to mrtve duše, kao što jedan dobar deo građana misli. Nisu, ali je činjenica da stižu razne… Znam, ja sam se lično uverio sa svojim očima i neki moji prijatelji, desetine nekih čudnih poziva stiže na adrese ljudi koji nikada tu nisu živeli i to zaista imate širom ne samo Beograda, nego i drugim mestima po Srbiji takav slučaj. Prosto, razmislite i vidite kako se to dešava, a dešava se, gospodine Ružiću.Drugo, što se tiče tih 10.000 potpisa, ja sam pitao onaj put kada niste bili prisutni, da li znate zemlju, u kojim zemljama postoji taj uslov od 10.000 potpisa za parlamentarne izbore? Ne govorim o predsedničkim izborima. Dakle, prosto je nedemokratski. Usvojite te izmene, neka važe od sledećeg izbornog ciklusa, svejedno je. Prosto je besmisleno i služi samo kao jedna partokratska mera da spreči ili smanji broj mogućnosti ljudima da zaista učestvuju u demokratskim izbornim procesima.Napokon,

ja sam imao amandman gde sam rekao… Znači, nisam čekao da uđemo u politički proces, pa da onda predložim, što onda stvarno jeste osnovano da se kaže – pa, sada nisu isti uslovi.Naglašavam, mi smo već izašli iz ustavnog i zakonskog okvira zbog vanrednog stanja. Dakle, apelujem na dobru volju pre svega kod vladajuće većine. To zvuči kao glas vapajućeg u pustinji ili da govorim gluvima, da pokažu širinu koju ste navodno demonstrirali već ovde do sada, pa da se stvarno donesu mere i potezi koji će omogućiti što šire i što reprezentativnije učešće na izborima upravo radi demokratizacije i deiskalalcije ovog potencijala konfliktnog koji, nažalost, postoji u društvu. Hvala.

i najveći broj birača koji smo do sada imali ustanovljen bio je baš 2012. godine. Tada je bilo 6.770.000 i još koji birač i tada se niko nije pitao kako to imamo toliki broj birača, ali je sada valjda poželjno da se vrži manipulacija. Uzgred budi rečeno, uvek u svim sledećim izbornim procesima imali smo manji broj birača, jer se spisak ažurirao.Mi smo ovde svakakve teorije slušali, kako navodno neko preseljava određen broj birača iz opštine u opštinu, što je, naravno, notorna laž, jer to možete da proverite, prosto da odete u policijsku stanicu, pa da vidite ko se tamo evidentirao sa prebivalištem. Mislim, potpuno je neverovatno šta je sve ovde izmišljeno.Znate, to vam je ono kad nemate nikakav argument, onda posegnete za lažima. Zaista je birački spisak, i to je bila jedna od tema kada smo išli na FPN da razgovaramo sa predstavnicima opozicije, to im je bila jedna od prvih tema, gde su rekli da su izbori lažni, ovakvi, onakvi, zato što je birački spisak loš, a onda su se i sami uverili, a uverili su ih čak i međunarodni predstavnici, a na kraju krajeva, uverile su ih i ove nevladine organizacije da je to jedna besmislena tema i da tu ne postoji nikakve zavere, pa su odustali od te priče. Onda si posle prešli na REM, na sve ono ostalo itd.Sad, kada smo kod REM-a, pošto mi ovde pričamo o diktaturi, o cenzuri u medijima, o ne znam čemu, sada da vidite kako to izgleda. Znači, taj REM jedino se iživljava nad nama koji smo, recimo, deo vlasti. Oni ne reaguju nijednom kada televizija N1 ili televizija Nova S, flagrantno krši zakon ove zemlje, zato što su to strane televizije, to nisu televizije registrovane u Srbiji, vi njih ne možete da tužite, šta god objave, zato što kad god dođete pred sud, oni kažu - mi ne podležemo zakonima Republike Srbije, mi smo registrovani u Luksemburgu, gde god, a emituju politički program, što inače ne bi smeli, jer po našem zakonu, oni bi morali taj program da emituju u Luksemburgu, pa onda da ga u istom momentu reemituju ovde u Srbiji. Znači, da bi, recimo, Olja Bećković morala da ima studio u Luksemburgu, ili u Sloveniji, kako su nam rekli, ali u Luksemburgu, pa da u istom momentu to isto reemituje ovde.Nikada ih REM nije ni opomenuo, da ne govorim o reklamama. Televizija na kojoj ja vodim program plaća uredno porez ovoj državi za svaku reklamu. Ovi emituju reklame, ne plaćaju nikome porez. Nikada ih REM nije opomenuo, ali zato je REM naložio da se skine moja emisije, iako televizija na kojoj radim, tj. na kojoj vodim emisiju, nije u fokusu REM-a, nije čak ni u onim preporukama REM-a, da bude pod nadzorom, ali su dali preporuku da se skine moja emisija. To je tako u Vučićevoj diktaturi. Ovi mogu da krše zakon, mogu da rade šta god hoće, mogu da ne plaćaju porez državi, i pri tom da emituju politički program.Zamislite, recimo, situaciju da mi sad ovde napravimo televiziju u Srbiji, a emitujemo program u Nemačkoj i pričamo protiv Angele Merkel. Znate, koliko bi tamo ta televizija mogla da radi, ne bi mogla dve sekunde da radi. Upali bi vam specijalci tamo i ugasili bi vas iste sekunde, ili u Francuskoj da emitujemo tako program da emitujemo protiv Makrona. A ovde, kao što vidite, to je dozvoljeno, a pričaju o diktaturi.Pričamo o diktaturi, gde dođu oni što govore da je diktatura, stanu ispred Skupštine, ispred vrata skupštinskih, prebiju poslanika vlasti. I mi pričamo o diktaturi. Znate li gde bi se smelo bilo gde u svetu da stanete ispred skupštinskih vrata i da ne date poslanicima da uđu, još da prebijete poslanika? Zamislite u Americi ispred Kongresa da dođete da sednete i da, recimo, pretučete kongresmena. Vi biste bili uhapšeni, robiju bi dobili, bela dana ne biste videli, mislim jedno 10 godina, brat bratu, onako. Ovde, kao što vidite, sve može. Sve može. Upadnete u policijsku stanicu. I mi pričamo o diktaturi. Oni se žale na izborne uslove.Sećam se perioda te baš 2012. godine, postojali su Radio Fokus, gde sam ja vodio program, i koje su stalno ometali, ili sekli mu kablove, ili šta god, i dnevni list „Pravda“. To su bila dva medija gde si smeo da nešto kažeš protiv Tadića i Đilasa. Svi ostali mediji su apsolutno bili kao u Sovjetskom savezu u vreme Staljina, npr. Apsolutno kako vam ova dvojica nalože, Tadić ili Đilas, i zavisili su od Đilasovih reklama, jer ako vam njegova firma ne da reklamu, vi ne možete da opstanete kao medij i propadate, i morali ste da slušate kako vam gazda svira.U toj njihovoj Srbiji, vi ste imali gradonačelnika, funkcionera, potpredsednika partije, koji je bio vlasnik medija, zvanično upisan u registar zajedno sa Miškovićem, vlasnik dnevnog lista „Pres“. Zamislite samo danas situaciju, gospodine Arsiću, pošto tu sedite, zamislite samo tu situaciju, recimo, da je Aleksandar Vučić vlasnik nekog nekog medija gde je upisan negde u APR. Možete da zamislite samo tu situaciju. Pa, pogledajte. I sad oni vam pričaju o demokratiji, o cenzuri, o ne znam čemu. To je paradoks svoje vrste.Moram

Ja sam narodni poslanik i dolazim na svoj posao. Ovo je gomila huligana i ludaka koja je došla ovde da nas sprečava da uđemo u zgradu Skupštine.Ja ne bih čekao reakciju policije, koje izgleda nije ni bilo i moram da zaista kritikujem policiju, to je sramno kako je policija reagovala, jer je pretučen kolega, a kunem vam se, sasuo bih nekome zube u grlo i ne bih se igrao sa time. Niko nema pravo da mi to radi spreman da zaštitim sebe.Izbegavam svaki konflikt u životu, ne volim, nisam konfliktna ličnost, ali kad bi mi neko tako nešto uradio, ne bi se lepo proveo. Ne kažem, možda bih i ja dobio batine, što je normalno, više ih je, ali sigurno bi neko od njih nastradao.Ja bih zaista zamolio policiju, obezbeđenje ovog parlamenta da se više ne igra, nego da spreči divljake koji dolaze na vrata Skupštine i zabranjuju poslanicima da uđu.Moram još nešto da kažem. U toj Vučićevoj diktaturi vi imate proteste gde nema policije. Možete da zamislite protest, nemate nigde policije, radite šta hoćete, okružite predsedništvo. Mene su proglasili huliganom zato što sam zapalio baklju na sopstvenoj terasi, a proglasili su me huliganom oni koji su u RTS ušli sa testerom, koji su zapalili i čitavu bakljadu napravili ispred RTS-a. Valjda su to demokratske baklje.Proglasili su me huliganom oni koji su ovde pokušali nasilno da uđu lupajući sa zastavom Republike Srbije na vrata Skupštine, pokušali su nasilno da uđu pre nekoliko meseci, oni koji su okružili predsedništvo i rekli – zarobićemo predsednika države. Oni vas proglašavaju huliganom. Oni koji su na onom snimku, setite se, naredili da se napadne policijsko vozilo, da se izbaci policajac i da se uzme kamion itd. Oni vam pričaju o huliganizmu,

I nasrnuli su na slabijeg, naravno, zato što su videli starijeg čoveka. Kad im neko snažniji priđe, beže kao zečevi. Srce zečije imaju.Zato pozivam naše članove da ih se nikako ne plaše. Izbegavajte ih, naravno, u širokom krugu, nema razloga sa njima da se konfrontiramo, nema potrebe, ali ako vas neko napadne, pa naravno da ćemo da se branimo. Pred takvima ni za milimetar nikada ne bih ustuknuo, apsolutno nikada, zato što takvi su danas učinili nešto strašno, u predvorju kada slavimo pobedu nad fašizmom, 75 godina, oni su danas pokušali da nam sprovode metode iz minhenskih pivnica, i to iz 30-ih godina, naravno. E, to, vala, nećemo im dopustiti.Taj oblik delovanja političkog, to im nikada nećemo dopustiti, zato što to nije Srbija. Srbija je jedna normalne zemlja u kojoj je, pre svega, svetosavski narod i Svetosavlje nam je negde u srcu i duši i to se uvek suprotstavlja takvim ideologijama kao što su ta fašistička, pa i nacistička kao podvrsta fašističke ideologije. Bitna je razlika. Ovo što radi Obradović, to je čist nacizam. Ovo čak SS-trupe, one SS jedince nisu radile.Prema

i da ćemo moći normalno da radimo. To što oni najavljuju pobune, na ulici nikada vlast neće da dobiti. To vam garantujem, nikada.Pošto više ne znam ko od njih izlazi na izbore, jer vi sada… Samo moram građanima nešto da pojasnim. Imate jednu nenormalnu situaciju, vi imate juče bivšeg predsednika države koji poziva da se glasa za listu za bojkot, a sada zamislite paradoksalnu situaciju i, recimo, ta lista pobedi na izborima, jel bi bojkotovali sopstvenu vlast? vama to normalno da neko do te mere se igra sa državom?Drugo, imate ovog jednog koji je pozivao na bojkot, sada izlazi na izbore. Oni su, recimo, iz čitave Demokratske stranke izbacili apsolutno svakog uglednog čoveka, iz te partije, koji je bio protiv bojkota, a danas se oni zalažu da izađu na izbore. To je potpuno ludilo. Oni su napravili konfuziju kod svojih birača i nije mi žao zbog toga, ali samo hoću ljudima da prikažem kakvi su to ljudi i šta bi Srbiju moglo da očekuje kada bi takvi vladali. Oni bi se razračunavali sa političkim protivnicima tako što bi ih tukli, oni ne bi trpeli drugačije mišljenje.Još jednom ponavljam, znate šta, ako bih ja trebao da budem izgleda žrtva te Vučićeve diktature, pa meni da skidaju emisiju, taj po njima zloglasni REM, a REM je zloglasan isključivo prema nama koji smo deo vlasti, onda je to zaista strašno. Ja moram da pitam - o čemu se ovde radi? Kako je moguće da neko krši zakona, kao što to rade N1 i „Nova S“ i da ih REM nikada ne opomene, a da jednoj televiziji koja kako kažu slabo se gleda, nije mu gledana emisija, pa što onda tražite da mi je zabrane, ako nije tako gledana?Sve u svemu, ja pozivam građane 21. juna da izađu što masovnije na ovo glasanje, upravo da se ovakve pojave, kao što smo imali jutros, više nikada ne dogode, da takvi odu na smetlište istorije i da ovo bude jedna normalna, prosperitetna, civilizovana zemlja u kojoj će se svakako poštovati sloboda mišljenja i u kojoj će se zauvek reći – stop nasilju. Hvala.

o tome kako se ponašaju naši politički protivnici, šta rade, kakav odnos imaju i neke nezavisne institucije u ovoj zemlji i različite aršine koje koriste, a u stvari bi trebali da rade u interesu građana Srbije, ali možemo da pokušamo da odbranimo emisiju gospodina Đukanovića. Evo ja sam spreman da dođem, da se vi i ja vežemo lancima za stolice i da sedimo pred kamerama, pa oni neka dođu da nas iznose. iznose. Ako pokušaju da zabrane emisiju, jer ne vidim zašto bi bila emisija koja ne propagira nasilje, koju sprovode naši oponenti iz Saveza za sebe, kako ja volim da ih zovem, onda ne vidim zašto bi ta emisija bila problem.Inače želeo bih da kažem zašto su ove promene dobre. Evo čuli smo malopre i od ministra, iz prostog razloga što štitimo javno zdravlje građana Srbije na ovaj način, i sve te primedbe koje čujemo i napade na još neko vreme aktuelnu vlast u Srbiji, videćemo šta će građani reći 21. juna… Ja sam ubeđen da će ponovo lista koju predvodi predsednik Vučić biti ubedljivi pobednik na ovim izborima, ali ta priča o nedemokratiji, o tiraniji itd. pada u vodu.Jedan vodu.Jedan od kolega, čini mi se, gospodin Obradović je to pominjao o tome da često mi volimo da predstavljamo, pa i ovde u ovoj sali, a i u medijima,

koleginica Tanja Fajon sa kojom mi ovde imamo sastanke u onom zajedničkom Odboru za kontrolu sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, gde ona manje više bude mirna, ne bude ovako kao što je vidimo kada se pojavi u ovim SNN medijima u Srbiji, pa onda daje drugačije izjave i drugačije se ponaša. Ovde kada sa nama komunicira i razgovara dobije argumente zbog kojih mora malo da se stiša i da se ne ponaša na takav način, ali ona nije Evropska unija, ona je jedan poslanik koji pripada sve slabijim

ali to čak ne rade sve socijaldemokrate u Evropi, iako ona skupi par poslanika u tom parlamentu, koji kao postavljaju neka pitanja, i komentarišu situaciju u Srbiji na svoj način. Međutim, sama EU to demantuje svakog dana, svakog sata.Prvo, nemate ni jednu izjavu ni jedne institucije koja na takav način govori, zvanične. Znači, institucije, ne pričam o pojedincima, Evropskog saveta, Evropske komisije, Evropskog parlamenta, nekog odbora za spoljne poslove. Nikada nemate kritički stav prema Srbiji, nego samo reči pohvale i hvale za Srbiju i za situaciju u Srbiji, bilo da je u pitanju ekonomska situacija, bilo da je u pitanju migrantska kriza, bilo da je u pitanju odgovor na pandemiju.Svaki put smo čuli samo reči hvale u zvaničnim izjavama i zvaničnim dokumentima koje imamo od EU, pa i pa i do sada je Srbija pomognuta sa 197 miliona evra. Zašto ako je nedemokratska država? U paketu je mera od tri milijarde i 300 miliona evra za odgovor na posledice krize koju je izazvala epidemija. Evropska investiciona banka je već odvojila milijardu i 700 miliona evra za zapadni Balkan, gde su sami zvaničnici te banke rekli da će Srbija dobiti najveći paket, jer je najspremnija, od tog novca da radi i da se razvija. Sam Savet ministara je tražio, znači vlade država članica, od Komisije da u septembru spremi investicioni paket za privredu. Zašto ako je Srbija nedemokratska zemlja? Zašto se sve to radi ako je Srbija nedemokratska zemlja?Ne, Srbija je demokratska zemlja koja ima problem sa grupicom opozicionih partija koje nisu alternativa, koje nemaju program, koje ništa ne mogu da ponude, a da je to tako kažem vam, pratite 21. jun, dan izbora, i videćete

posle 20.00 sati, kada krenu da stižu rezultati, EU će čestitati Srbiji na održavanju evropskih izbora i neće biti jedina. Čestitaće i Rusija. Čestitaće i Sjedinjene američke države. Čestitaće joj i Norveška koja nije član EU i Švajcarska i Turska itd. Svi će čestitati Srbiji održavanje demokratskih izbora i slobodno izraženu volju građana Srbije. Prema tome, ti pojedinci u pojedinim državama i institucijama koje daju izjave ništa ne znače.Ja bih želeo u skladu sa ovim još da

najstarijih koji su bili ugroženi najviše od tog virusa. Obratili smo, čini mi se mnogo manje pažnje na one koji su se po meni najmanje na isti način žrtvovali ili isto mnogo žrtvovali, koliko i stariji ljudi koji su bili zatvoreni i trpeli veoma žestoke mere, jer su bili i u velikoj opasnosti

Ti ljudi, ta deca, ljudi naravno, ti mladi ljudi su stavili svoj život na čekanje da bi drugi svoj život sačuvali. Oni su morali da budu zatvoreni. Zamislite nekoga ko ima 18 godina, 17 godina, vi ga zatvorite i ne može da ide da bismo sačuvali živote njihovih baka i deka. Ti su ljudi i ta deca mnogo žrtvovali.Ja ministre ima jedan apel za vas. Mislio sam to da kažem i kada je bio ministar zdravlja ovde, verujem da on ide na onaj Krizni štab koji još uvek radi i brine se o zdravstvenim problemima epidemije i pandemije. Ja mislim da bismo trebali svi da se priključimo ovome i da pokušamo da nađemo rešenje.Znate, sa 65 godina, pamtite ili ne pamtite neko leto, izgubite ili ga ne izgubite ili sa 53 koliko imam ja, ali kada imate 18 godina ne idete na ekskurziju, a planirali ste možda tad prvi put da priđete svojoj simpatiji, ili kada imate 18 godina, maturant ste maturant ste i nemate matursko veče. Vi ste devojka koja treba, sprema se godinu dana da kupi matursku haljinu i onda ne može da je kupi, jer nema matursko veče. Njoj se to veče nikada neće vratiti u životu. Svi smo mi nešto žrtvovali, ali niko od nas nije tako nešto žrtvovao u ovoj borbi, njima se matursko veče, ti maturski dani nikada neće vratiti.Apelujem na sve u Vladi i u Kriznom štabu da probamo da nađemo način organizaciju, da se ne naruši javno zdravlje te dece, da se organizuju maturske večeri i da im se omogući da to mogu da urade.

i ne moraju da budu zahvalni jer im to pripada. Svi smo mi to imali i ne vidim zašto ta generacija to ne bi mogla da doživi. doživi. Zato sve molim, mislim da to treba da uradimo i da pokušamo na taj način da im pomognemo.Ove promene koje radimo će omogućiti svim listama da sve one koji ih podržavaju, a žele da učestvuju na izborima, da na bezbedan način dovedu do toga da skupe potreban broj potpisa. Oni koji ne skupe, nema šta ni da traže na izborima.Ovaj, koji je došao danas ispred zgrade, on je došao ispred zgrade, prekjuče je pravio incident i danas pravi i ponaša se kao poslednji nasilnik, jer on drugačije i ne zna, ali on to radi. Ovo želim da kažem da bi građani Srbije čuli, zato što su ga ove nazovi demokrate, pustile niz vodu, pa bi on da ide na izbore, ali smatra da je ozbiljan političar samo onaj koji je hapšen, a on jadan nikad, devojčica nije bila uhapšena. Nikad nije bio hapšen i provocira i sve što radi pokušava da bi ispao mučenik. Neka ga, nek se muči i dalje,

koji će onda proceniti ko je taj sa kim će život biti dalje bolji, jer iz dana u dan smo dužni da omogućavamo našim građanima bolji život, veće zarade, više posla, veće penzije, mir stabilnost i bezbednost. Nikakvo zveckanje oružje, nikakvi ratovi, najave, nikakve katastrofične situacije.Naravno, svima nam je, to smo i videli ovih dana i na to da obratimo pažnju u narednom periodu, potrebno zdravlje da bismo mogli do svega ovoga da stignemo. Još jednom pozivam sve građane da izađu na izbore 21. juna i izaberu najbolje, a ja mislim da je to lista predsednika Aleksandra Vučića. Hvala. **Veroljub Arsić** Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Nataša Mihailović Hvala predsedavajući.Cilj da se omogući overa potpisa birača izbornim listama političkih stranaka koje žele da podrže na lokalnim, pokrajinskim i republičkim izborima. Dakle, overa potpisa i u opštinskim i u gradskim upravama. To su naime propisi koji uvažavaju novu realnost u kojoj je neophodno dodatno zaštiti zdravlje i sigurnost građana u uslovima borbe protiv Kovida To su samo neki u nizu onih propisa koje smo već izmenili i doneli radi unapređivanja izbornog procesa, što je bio i rezultat demokratskog razgovora i dijaloga političkih partija tokom prošlog leta, jeseni i početkom zime, uz posredstvo i evro parlamentaraca.Međutim, u tom kontekstu je važno da sagledamo činjenicu da nijedan propis nije dovoljno dobar onima kojima je cilj nasilje. Dakle, ono sa čime su se narodni poslanici danas suočili dolazeći na posao, je čisto ogoljeno i neskriveno nasilje. To nije politika, to nije politički program, to nije ideja. To je nasilje koje mora biti apsolutno osuđeno od celokupnog društva,

nije prihvatljivo. Izbori su jedino mesto na kome se odmeravaju političke snage i snaga ideja koje nude političke partije koje učestvuju na izborima i kojima onda građani građani samo na izborima daju poverenje i glas. Politička borba se vodi isključivo u parlamentu, a ne na ulici.Sutra ulici.Sutra je Dan pobede nad fašizmom. Srbija je u borbi za slobodu platila izuzetno visoku cenu tokom Drugog svetskog rata. Sloboda ne podrazumeva da svako može da radi šta mu padne na pamet. Sloboda da bi se živela u svom punom kapacitetu podrazumeva i neka pravila i neka prava i obaveze. Sloboda nije bezakonje. Sloboda pojedinca ograničena je slobodama i pravima drugih ljudi. Legitimno je da drugačije mislite, legitimno je da u političkoj borbi koriste sva sredstva kojih možete da se setite, pod uslovom da to ni na koji način ne ugrožava slobodu i prava drugih ljudi.Nasilje nije sloboda, niti može do slobode da dovede. Divljaštvo nije legitimna politička borba. Sloboda je poštovanje prava na drugačije mišljenje, poštovanje pravila, poštovanje zakona, poštovanje sopstvene države i naroda.Ovde, nažalost, imamo na delu ugrožavanje osnovnih ljudskih prava pojedinaca i demokratskih vrednosti i sprečavanje civilizacijskog napretka Srbije i celog našeg društva. I danas je neophodno da iz ovog doma, sa ovog mesta pošaljemo više nego jasnu poruku da to u Srbiji nikada neće

da menjaš Srbiju? Počni od sebe. Ne radi drugome ono što ne želiš sebi. Toliko je jednostavno. Živi ideju koju zastupaš. Budi ona promena koju želiš da vidiš u svetu i oko sebe.Građani su danas videli i znaju najbolje da procene i da ocene čega je današnje ponašanje ispred parlamenta bilo primer.Srbija nikada neće biti zemlja nasilja, već uređeno društvo u kome će se poštovati zakoni i pravila i u kome će se jedino na izborima odlučivati ko će biti legitimni predstavnici građana u parlamentu i u institucijama sistema. Hvala.

Zahvaljujem, predsedavajući.Uvaženi ministre sa saradnicima iz Ministarstva, dame i gospodo poslanici, poštovani građani Republike Srbije, danas smo svi bili svedoci brutalnog napada na našeg poslanika gospodina Marijana Rističevića. Stalno govorim – bilo ne ponovilo se, međutim, ovo se ponavlja, ovo mora da se zaustavi, ovo je sramota. Devedeset i su normalni ljudi, izgleda da taj jedan posto nije. Ovo je sramotno, ovo se non-stop ponavlja.Setimo se samo naše uvažene predsednice, gospođe Maje Gojković, koja je sva u podlivima završila na Kliničkom centru, setimo se gospodina Martinovića koji je brutalno napadnut, ničim izazvan, gospodin Aca Marković takođe.Ko je sledeći, gospodo? Da li ja sutra smem da dođem na posao? Moje koleginice i ja? Čime mi to njih toliko iritiramo, taj čopor? Boško – fašista, ljotićevac, ne znam ni šta je. Uozbilji se, čoveče, dođi ovde, debatuj sa nama. Sramotno je da jednog čoveka prebijete. Došao je sav krvav, pocepan ovde. Dokle? Pretite nam. Prvo smo sve, ne mogu da ponovim šta smo mi žene u ovom parlamentu, najpogrdnija moguća imena, nazivali su nas očajnim imenima, sramota me je. Ja sam lepo vaspitana žena, ja to ne mogu ni da ponovim.Zatim, maltretiraju decu predsednika našeg. Kad smo mi bilo čiju decu prozvali? Nikada, ničiju. Roditelje? Nikada, ničije i ne treba. Ovde smo valjda izabrani da predstavljamo programe, a ne da se vređamo, a ne da se tučemo, ni ne daj Bože. Pa, u Srbiji je valjda nulta tolerancija na nasilje korupciju. Šta je ovo? Ne mogu da razumem.Šta ako se desi, ako je povredio glavu? Povredili su mu uvo, pocepali ga. Šta ako je doživeo nešto strašno? Gde je dostojanstvo? Čast? Imaju li ti ljudi malo skrupula? Gde smo mi? Ovo je najviši dom u Srbiji, prestanite više sa tim.Pozivate na linč predsednika, na ubistvo, stoti put već. Hajde, neka državni organi rade svoj posao. Ljudi poput Boška Obradovića i njemu sličnih treba da budu iza rešetaka ili postoji ustanova za to. Sramotno je to.Umesto da danas pričamo o spašavanju života, ja sam sva potrešena ovde zbog… ko zna šta je moglo da se desi, mogao je da pogine čovek, ne daj Bože ili neko drugi od nas. Što kaže uvaženi kolega Đukanović, neće oni jedan na To nikad nije bilo, nikada u Srbiji. Gde je junaštvo, čojstvo, gde je dostojanstvo? Sramota jedna. Mi spašavamo živote, borimo se sa pošašću zvanom Kovid-19, ovi tuku naše poslanike.Želela bih pre svega da se zahvalim svim lekarima, pre svega Vladi, predsedniku i svim lekarima, ali ne samo lekarima, nego medicinskim sestrama, vozačima, kasirkama, prodavačicama, prodavcima, svim ljudima dobre volje, volonterima koji su pomagali da pobedimo ovu pošast. Ljudi, mi je nismo pobedili. Biće toga, mnogo je bolje nego što je bilo zahvaljujući dobroj organizovanosti, požrtvovanosti svih ljudi koji su želeli dobro ovoj zemlji.Ne znam šta ovi ljudi očekuju? Mislim na Boška i ove dokone koji ne dolaze na posao, primaju platu i tuku sve redom. Setimo se samo onih novinarki, nego neću više o tome odmah se potresem, ko zna ko je sledeći, možda sam ja.Uspeli smo da sačuvamo naš zdravstveni sistem. Tako se radi. Zahvaljujući dobroj politici, Vladi i gospodina Aleksandra Vučića dobili smo na vreme maske, rukavice i respiratore. Zato smo spasli veliki procenat života ljudskih, zaštitili smo bake, deke, zaštitili smo mladež. Ja apelujem na sve ljude, nije gotova pošast, nosite maske, nosite rukavice. Možda je vama, mladost je pa – neće mene, neće mene. Ne zna se koga hoće. Umro je naš divan čovek, gospodin Blažić. Ne treba više niko da umre, umrlo je 206 ljudi starijih, međutim bilo je i mladih.Nismo gotovi sa ovom bolešću. Hajde da se uzmemo u pamet i da lepo fino završimo kako treba ovu pošast, nikad nas više ne snašla, a ljudi koji žele da debatuju neka dođu ovde da se lepo vidimo, pogledamo u oči u oči, da razmenjujemo političke opcije, ovo je moja. Ja nisam za nasilje, ja ne želim nikoga da povredim. Možda nekad nesvesno kažem nešto što ne bi trebalo, to nije način da se tučemo ovde. Šta je sledeće? Pištoljerosi, pa da me neko ubije.Mnogo toga smo učinili od od 2012. do 2020. godine, ja sam ponosna što živim u ovoj zemlji, pokazali smo da smo mi izuzetno inteligentan narod. Kad god je frka, kad god treba da se snađemo mi smo to uradili. Doživeli smo ratove, doživeli smo bombardovanje, preživeli smo, preživećemo i ovu pošast, ali nije gotovo.Drago mi je da smo pomogli lekarima. Kada sam videla one ljude u skafanderima nije mi bilo dobro. Zato smo organizovali aplauze u 20.00 časova i šta se desilo? Kreće lupanje u šerpe? Kome? Aleksandru Vučiću ili doktorima? Ja sam ukapirala da je doktorima, jer ne možete pet minuta nakon aplauza da bude lupanje u šerpe. Sramota jedna, gadost jedna. Neka izađu na izbore 21. juna, sve smo uradili da bi izašli na izbore. Smanjili smo cenzus sa 5 na 3%, pa valjda ko ima iole normalnosti, razume se u politiku zna koliko mu glasova treba, neka izađe, neka pokaže koliko vrede. Ljudi su ti koji biraju, mi smo od naroda izabrani. Hajde da vidimo, ko vredi neka se vrati ovde, ko ne vredi neka ode tamo gde mu je mesto, neka radi nešto drugo. Krajnje je vreme.Odradili smo mnogo dobrih stvari za Srbiju, pokazali smo kako da sačuvamo zdravstveni sistem, sagradili masu bolnica, sagradili i renovirali masu škola, vrtića, napravili preko 330 kilometara autoputeva, renovirali puteve, renovirali pruge, sad radimo brzu prugu, tehnološke parkove, radimo sve i svašta. Hajde da tako ostane, hajde da i ako neko želi da bude u politici kaže – e, ljudi možda to nije dobro, hajde da uradimo nešto bolje, a ne da se više tučemo, nikad više.Drago mi je da smo povećali plate lekarima. Samo jedna paralela kako je to bilo 2011. godine od ovih koji kažu da su bili jako uspešni. Oni su 2008. godine otpustili 400 hiljada ljudi. Mi smo zaposlili preko 250. Oni su imali inflaciju 26%. Mi imamo ispod, skoro na evropskom proseku. Plata lekara u njihovo vreme 64.018,67. U naše vreme, bez inflacije, inflacija je 1,01% 96.269,00 dinara plus povećanje. Tako se radi i treba da im bude više. Ono što sam ja videla, treba da imaju kakvu zaslužuju i imaće zahvaljujući ovoj Vladi i zahvaljujući predsedniku Vučiću. Zahvaljujem na pažnji.

te su nikada bolji u istoriji, te su nikada gori u istoriji, zavisi koga slušate. Videli smo jedan strašan animozitet između sadašnje i bivše vlasti, što je čudno, imajući u vidu koliko imaju dodirnih tačaka, ne samo ideoloških, nego i kadrovskih.Prošlo

jednostavno prevazišle i usaglasile su se da oni i te kako imaju o čemu da razgovaraju. Podsetiću vas, prvi stavovi su bili ne izlazimo na izbore taman nam dali ne znam kakve uslove, to su govorili predstavnici prozapadne opozicije, a od vlasti smo slušali da neće popustiti taman da ih se skupi pet miliona.Pošto

onda smo videli da može i situacija u Narodnoj skupštini, a ne samo sa izbornim zakonodavstvom da se vrlo brzo promeni i da se to u stvari predstavi kao nešto zašta su se naprednjaci oduvek zalagali, iako to naravno nema veze sa istinom.Podsetiću vas da smo mi godinama u Narodnoj skupštini imali jednu nedemokratsku atmosferu, gde je npr. sednica koja treba da se bavi budžetom, kao najvažnijim zakonom koji Skupština u jednoj godini donosi, često bila sazivana sa još 70 ili 80 tačaka dnevnog reda. Posle kritika iz Evropske komisije, Soroša i ovih drugih nevladinih organizacija, videli smo da je moguće čak i duplo vreme za jedinstvu raspravu o Zakonu o budžetu. Dakle, za 180 stepeni promena, ali ključno je bilo što je moralo da dođe do pritiska iz inostranstva, do pritiska iz EU, pa tako i sa ostalim zakonima i na kraju početkom ove godine.Mi ovde danas razgovaramo, odnosno debatujemo o mogućnosti da opštinski overivači umesto javnih beležnika prikupljaju potpise za republičke izbore, što je jedan veliki apsurd. Nije tačno to što je dolazilo i od ministara i od predstavnika vlasti da je to tako nekada bilo. To nije nikada bilo tako. Dok nisu javni beležnici postojali u Srbiji, sudski overivači su prikupljali potpise za republičke izbore, a opštinski za lokalne. Dakle, opštinski overivači nikada nisu prikupljali potpise za republičke izbore.Ali, zašto se sada to uvodi u Srbiji? Verujem da gospodin Ružić, iako je to njegov resor, o tome ništa nije znao do pre možda dva dana, kao i niko u toj Vladi, zato što je to još jedan rezultat trulih kompromisa koje pravi vlast SNS sa nekim potencijalnim izbornim akterima, a u realnosti političkim organizacijama koje ne postoje ili predstavljaju marginu u srpskoj politici.Mi

da je besmisleno da imamo 10.000 potpisa koji su neophodni za republičku listu, da to treba smanjiti na pet, da i ne treba skupljati potpise za lokalne liste itd. To je sve bilo na onom sastanku koji je organizovao predsednik Republike u ponedeljak. Baš me čudi što niste i to dozvolili, jer ste vi spremni da udovoljavate tim ljudima kako bi ih naterali da izađu na izbore.Dakle, šta je cilj prikupljanja potpisa za republičke izbore? Zašto svaka lista, odnosno koalicija stranaka, politička stranka mora da prikupi 10.000 potpisa da bi izašla na izbore? Pa da bi se iz političkog života odstranili oni koji su neozbiljni, koji faktički ne postoje u biračkom telu, odnosno ne podržava ih značajan broj građana Srbije, kako ne bi pravili sprdnju od izbora i kako ne bi mogao ko god hoće, kome god padne na pamet društvo od pet ljudi da se skupi i da oni misle da mogu da izađu na izbore, jer normalno stanje u nekoj demokratskoj zemlji bi bilo da se na parlamentarnim izborima kandiduju stranke i njihovi politički programi i da se građani na tom principu i opredeljuju. Ali stranke koje nemaju političke programe, koje imaju samo ostrašćenost iracionalnu, oni nemaju nikakvu podršku.I vi sad pokušavate na ovaj način i da im udovoljite, i to samo da bi ih naterali da izađu na izbore. Zato što, po vašem shvatanju, po vašem stanju svesti, legitimitet parlamentarnim izborima ne daju građani koji na tim izborima glasaju, već ocene OEBS-a, Evropskog parlamenta, Evropske komisije itd, jer oni kažu – izbori su nelegitimni, džaba da je i 100% građana na njima glasalo. Sa druge strane, ukoliko glasa 20% građana, na primer, a Evropski parlament to podrži, to će biti najdemokratskiji izbori u istoriji Srbije. To je otprilike vizura briselske administracije, nevladinih organizacija i tih ostalih panevropskih organizacija koje su za vas autoriteti.Dakle, nije pitanje da li će biti fer izbora, odnosno da neće biti krađe glasova, pritisaka na birače i mogućnosti da svaka stranka se ravnopravno predstavi u medijima itd, već samo ukoliko izađu oni koji su po volji Evropskoj uniji, odnosno Evropskom parlamentu i ostalima. To je, nažalost, stanje u Srbiji.Mi smo imali mnogo loših primera u prošloj godini samo kako izgledaju izbori u Srbiji i videli smo da je SNS unapredila nešto što je postojalo i za vreme demokrata, a to je masovna produkcija tih fantomskih izbornih kandidata tih stranaka koje ne postoje, koje predstavljaju samo električne zečeve i cilj je jedino da se popuni mesto na izbornom listiću. Pa tako smo videli da je moguće i na lokalnim izborima u Medveđi da ispred famozne Srpske desnice, koja je odjednom postala preko noći neka politička snaga u Srbiji, kandidat za predsednika opštine bude ujedno i član opštinskog odbora SNS. Da ne Da ne govorim o ostalim izborima po Srbiji ili beogradskim izborima od pre dve godine, gde smo imali odjednom i grčku stranku i beogradsku gondolu i šta sve ne. Vi sami ne poštujete izborni proces, parlamentarizam i pravite od toga sprdnju sa tim postupcima.Mi smo mogli da vidimo i kolika je važnost bila i tog REM-a, famoznog, koji treba valjda da kontroliše prisustvo u elektronskim medijima, a onda smo takođe videli

Juditu Popović, koja je nekada bila poslanik u Skupštini Srbije ispred LDP. Ono što je zanimljivo jeste što su svi naprednjaci i svi socijalisti u Skupštini Srbije glasali za nju da se ona izabere u REM,

SNS.Šta možemo još da sada vidimo u ovim aktuelnim izborima 2020. godine? Pa, možemo da vidimo da ne postoji mnogo stranaka u Srbiji koje su u stanju da prikupe potrebnih 10.000 potpisa da bi se kandidovali na izborima. Srpska radikalna stranka je to uradila, ona je to uradila treća,

jer te stranke ne postoje.Mi smo videli i 2017. godine, za vreme predsedničkih izbora, da je Nenad Čanak, predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine najviše potpisa skupio u zapadnoj Srbiji, odnosno u Bajinoj Bašti. Dakle, šta je to onda? Kakav zaključak može da se izvede? Da li građani Bajine Bašte najviše podržavaju u Srbiji autonomiju Vojvodine, odnosno autonomašku politiku?Tako i sada sve stranke, osim ove tri, su stranke koje nisu u stanju same da prikupe potpise, kojima su drugi prikupljali, odnosno prikupljala im je vlast, i tako su izašle na izbore. Inače se one nikad ne bi ni kandidovale. To je naša tužna slika.Onda smo videli umesto nadmetanja političkih programa, da imamo trku ko će više biti ostrašćen u političkim nastupima. Naravno, niste uvek vi na prvom mestu što se toga tiče, vrlo često vas ovi vaši prethodnici u tome preduhitre. Onda imamo te bizarne scene i teme u medijima koje su sve ali nisu političke.Takođe, mi smo videli koliko se ceni parlamentarizam, kada sve političke stranke u Srbiji na svoje izborne liste ne stavljaju svoje istaknute članove, već se hvale ko je od poznatih ličnosti na toj listi, kao da je to neka vrednost sama po sebi i kao da je važno da imamo što boljeg košarkaša, ili fudbalera, ili neke muzičare, pevače, itd, kao da je to pokazatelj koja je stranka bolja.Ukoliko je istina da je ova Vlada najbolja u istoriji i da mi živimo u zlatnom dobu, a to su sve komentari članova kabineta Ane Brnabić, onda bi bilo najnormalnije da svi ti ljudi koji su činili ovu Vladu do 2020. godine budu među prvima na toj izbornoj listi. Jer, ako je to najbolja Vlada u istoriji, zašto sada menjati? Ili, ako je to najbolja poslanička grupa, odnosno najbolji poslanici koje ta stranka ima, zašto je, na primer, predsednik te poslaničke grupe, šta god ja o njemu mislio, ali on je iza 20. mesta? Ako je on najbolji i ako su svi zadovoljni njegovim radom, on je trebao da bude prvi na toj listi.Umesto listi.Umesto toga, mi se ovde hvalimo, odnosno vi se hvalite koliko imate više poznatih ličnosti. Pa je onda na petom mestu najbolji košarkaš, na 10. mestu najbolji rukometaš, pa onda ide pevač narodne muzike, pa onda ide gutač vatre, pa žena sa bradom itd. Na primer, na listi Socijalističke partije Srbije gospodin Neđo Jovanović je bio, na moje zaprepašćenje, plasiran iza rep pevača, odnosno pevača rep muzike.To pokazuje pokazuje da vi sami unosite neozbiljnost u politički život i da vi sami treba prvo da počnete da poštujete institucije parlamentarizma i da ne pravite od svega zabavni program, pa ćemo onda imati kvalitetniju Skupštinu i kvalitetnije izbore.Takođe, ukoliko ste bili spremni da promenite izborni cenzus u izbornoj godini, nezavisno od političke motivacije, to je bilo dobro rešenje, ali vi niste to uradili zato što ste vi velike demokrate nego da biste udovoljili ovima nekima koji neće da izađu na izbore. Ukoliko ste spremni sada ovo da uradite, ne vidim šta je problem da se reši najakutniji problem našeg parlamentarizma, a to je krađa mandata. Meni je jasno da je to u fundamentu vladajuće stranke i da su oni na tome osnovani, ali to ne znači da je to nešto što treba da bude poželjno u Srbiji.Mi smo imali samo u ovom sazivu situaciju da jedan narodni poslanik promeni četiri ili pet puta poslaničku grupu, kao da je on izabran zato što je lep i pametan, a ne zato što su građani na izborima glasali za program neke stranke, pa sad on može ako se više ne slaže sa tim kolegama iz te stranke da pređe najnormalnije u drugu stranku i sa sobom ponese svoj poslanički mandat u miraz.Takođe, ta poslanička grupa Dosta je bilo, kakvi god da su oni, i o njima ne mislim ništa dobro, vi ste ljudima koji su ukrali mandate toj stranci dali mesta u skupštinskim odborima. Dakle, nikad nisu izašli na izbore, ne zna niko za šta se oni zalažu, apsolutno su nepoznati, osim jedne epizode kada su bili prateći vokali koncertu Saše Radulovića koji je imao u holu Narodne skupštine, a vi njih ovde promovišete kao poslaničku grupu.To grupu.To su sve problemi koji su trebali da se reše pre bilo kakvog razgovora, i o cenzusu, i o prikupljanju potpisa, i o izbornoj kampanji i o bilo čemu drugom.Ukoliko drugom.Ukoliko vam je zaista stalo do izbora i parlamentarizma u Srbiji, onda biste trebali na tome prvo da poradite, pa onda da se vratite u Narodnu skupštinu.